готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись.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

Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть доповідати, відповідати на запитання про ситуацію, яка склалася на Прикарпатті, та заходи Уряду України з ліквідації наслідків в цьому регіоні, про стан використання коштів на подолання пандемії COVID-19 та про практику вирішення кадрових питань, що належать до конституційних повноважень парламенту. Шановні колеги, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду". Відвести до 20 хвилин на виступ Прем'єр-міністра України з визначеної теми; на відповіді Прем'єр-міністра України та запитання від депутатських фракцій і груп відведено до 21 хвилини; на відповіді Прем'єр-міністра України та членів уряду на запитання від народних депутатів України відведено до 20 хвилин. Немає заперечень? Запитання – 1 хвилина, відповідь – до 2 хвилин. Немає заперечень? Не треба голосувати? Добре. На трибуну для виступу запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.

Доброго дня, шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні українці! Сьогодні у нас з вами на порядку денному декілька вкрай важливих тем. Це питання фонду, використання коштів фонду на боротьбу з коронавірусом. Це координація всіх гілок влади для подолання наслідків стихійного лиха, яке відбувається в західних областях України. По тих питаннях, які стосуються життя і здоров'я людей, у нас з вами повинна бути об'єднана робота. Вона вже є. І українці мають бачити і розуміти, що їхнє майбутнє і їхня безпека для нас усіх понад усе. Перше питання – звіт щодо використання фонду по боротьбі з коронавірусом. Прозорість і чесність у використанні цих коштів – це наших два голових пріоритети. У квітні цього року парламент за пропозицією нашого уряду підтримав антикризові зміни до Державного бюджету та підтримав створення фонду по боротьбі з коронавірусом. Це було правильне і оперативне рішення, яке відповідало потребам часу, а головне потребам українців на той момент. Фонд – це підтримка лікарів, це підтримка пенсіонерів, малого, середнього бізнесу в той час, коли держава має проявити і турботу, і подбати про своїх громадян. Ефективність і прозорість – це основні критерії використання коштів з фонду на боротьбу з COVID. Перед тим, як створити фон по боротьбі, ми ставили ці пріоритети разом з вами, ми їх дотримуємося. На засіданнях уряду, буквально вчора, міністр фінансів звітував про використання коштів. Фактично на сьогоднішній день це завдання поставлено перед всіма міністерствами, які використовують кошти, давати українцям повністю звіт про виділені і використані кошти. Розповім зараз більш детально про структури виплат по фонду. Загалом на фонд виділено 64,7 мільярда гривень. З них 9 мільярдів спрямовано до Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. З них 4,7 мільярда гривень – для виплати допомоги з часткового безробіття, 4,3 мільярда гривень – на допомогу з безробіття. Держава допомагає на сьогоднішній день більш ніж 500 тисячам безробітних. Це конкретні люди на конкретних підприємствах, від невеликих фабрик до заводів, до самозайнятих осіб. 3 мільярди гривень передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу. Із них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам Міністерства охорони здоров'я. Кількість тестів у нас на сьогоднішній день на рівні Чехії і Польщі – понад 20 тисяч. Є дні коли ми робимо біля 25 тисяч тестів щодня. Це серйозний кількісний показник. 2,3 мільярда гривень іде на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну екстрену медичну допомогу і відповідно рятують українців від коронавірусу. Хоча це і не стосується коштів фонду по коронавірусу, але хочу додати, що уряд виділяє окремо 1,3 мільярда гривень на покращення екстреної медицини. Бо ті, хто сьогодні рятують життя українців, через постійне недофінансування потребували також нашої допомоги. 2,5 мільярда гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування. 1,7 мільярда гривень – на надання грошової допомоги верствам населення, зокрема пенсіонерам, тим, хто потребує такої допомоги; 2,7 мільярда гривень – це додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення в період боротьби з коронавірусом. 100 мільйонів гривень передбачено для придбання апаратів штучної вентиляції легенів медичним закладам першої черги, які, власне, надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19. Хочу сказати, що по апаратам штучної вентиляції легенів, ми можемо збільшити їх кількість, наразі такої потреби немає існуючих апаратів, їх більше 2 тисяч 300, на сьогоднішній день складає менше 7 відсотків. 52,5 мільйона гривень – це повернення коштів учасникам пробного ЗНО. Тут варто відзначити, що перші сесії тестувань відбулися, вони були організовані на високому рівні в плані безпеки наших дітей, проводилося тотальне тестування всіх вчителів, тестування учасників, виміри температури. Були діти, які через симптоми захворювання не були допущені до здачі ЗНО. Також було виявлено ряд викладачів і інспекторів, які також мали симптоми і мали підтверджене через ПЛР-тестування безсимптомне захворювання на коронавірус. Вони, звичайно, допущені до ЗНО не були. Окрім цього попередньо схвалено розподіл ще 45,7 З них 35 мільярдів гривень спрямовують на ремонт і реконструкцію доріг. Нагадаю, що це рішення підтримали 331 народний депутат, тобто це виконання вимог, які нардепи предписали законодавством уряду. Я вже неодноразово наголошував, що будівництво доріг – це розігрів і стимулювання нашої економіки, що створює позитивний ефект в суміжних галузях, так званий ефект мультиплікатора, в тому числі по створенню додаткових і нових робочих місць, про які ми всі говорили і які ми обіцяли нашим українцям. І це підтверджено статистикою: більше 150 тисяч людей змогли знайти за цей період роботу і влаштуватися на роботу. Коли ми ухвалювали бюджет надзвичайної ситуації, передбачали, що кошти з фонду зможуть спрямовуватися на стратегічні завдання – ремонт доріг, реалізацію проекту "Велике будівництво". Це зараз стратегічне завдання, яке особисто на контролі у Президента України, в уряду України практично на щоденному контролі. Також 7,8 мільярда гривень виділені на доплати медикам і окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення в умовах COVID-19. Те, що ми з вами обіцяли з приводу 300 відсотків доплат медикам, виконується у повному обсязі. При цьому уряд розуміє, що доплати окремим категоріям медикам на період карантину – цього недостатньо. Тому з 1 вересня ми починаємо програму підвищення зарплат нашим медичним працівникам – від лікарів до молодших сестер. Це, звичайно, ще не ті суми, які мають отримувати медики в Україні, але це вже перший крок, який надзвичайно важливий і символічний для нашої медицини, для наших медиків, для нашого суспільства. Крім того, з ковідівського фонду 2,9 мільярда підуть на закупівлю устаткування для приймальних відділень наших лікарень. Опорні заклади охорони здоров'я в госпітальних округах отримають вже в цьому році нові приймальні відділення, які будуть створені за самими сучасними стандартами, в одному стилі. І в усіх в усіх опорних закладах люди зможуть отримувати однакові медичні послуги при зверненні або при попаданні у приймальні відділення. Це частина тієї програми доступної та якісної медицини, яку ми реалізували, і ми хочемо, щоб вона була не тільки в містах-мільйонниках, а й в невеликих містечках, селах і по всій Україні. Окремо зупинюсь на ситуації з повінню, що трапилась і ще не завершена в західних областях України. Одразу, коли стало зрозуміло масштаб і лихо, і втрати, які там відбуваються, і я, і Президент, за участю міністрів нашого уряду, особисто прибули на місце подій, оцінили наслідки стихії. В наступні дні, як і було обіцяно, уряд спрямував кошти на подолання наслідків повені. Першопочатково було виділено понад 754 мільйони гривень на відновлення відповідної інфраструктури, термінове відновлення, на видачу коштів, компенсацій людям в першу чергу, які цього потребували, і проведення комплексу превентивних заходів, аби не допустити повені у майбутньому. Так для Закарпатської облдержадміністрації виділено 30 мільйонів гривень, Івано-Франківської – 480 мільйонів гривень, Львівської – 10 мільйонів гривень, Чернівецької – 30 мільйонів Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень; власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, 300 тисяч гривень на сім'ю; сім'ям на капітальний ремонт – 50 тисяч гривень; на відшкодування втрат пошкоджених житлових будинків – 20 тисяч гривень. Окремо Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів було виділено 122 мільйони гривень для Державного агентства водних ресурсів та Державного агентства лісових ресурсів для відновлення дамб, дамб, берегоукріплення і пошкодженої інфраструктури, яка, власне, забезпечує безпеку від таких паводкових явищ.

витрати на пальне для роботи цих служб, які задіюють спеціальну техніку, авіаційну техніку для доставки продуктів і допомоги гуманітарної в ті райони, які сьогодні відрізані від великого світу через наслідки повені. Я вже наголошував, що понад 750 мільйонів гривень – це не остаточна сума, яку уряд спрямовує на відновлення інфраструктури регіонів. Ми отримали від наших відповідних органів попередні розрахунки, які говорять, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібні будуть близько 2 мільярдів гривень. Це попередні розрахунки, які отримані від обласних державних адміністрацій. говорити про наступне, що гроші треба виділяти людям, і дуже важливо простежити, як ці кошти будуть використані, тому що ми вже виділили більше 750 мільйонів гривень. Зараз через місцеві органи влади почнеться розподіл цих грошей між людьми, і тут дуже важливо розуміти відповідальність місцевої влади перед людьми. Тому що і парламент, і уряд свою роботу зробив оперативно, кошти виділені, важливо, щоб вони попали до кожної постраждалої родини. Тут ще один момент це ефективність вкладених коштів у відновлення інфраструктури. За останні 10-15 років держава витрачала мільярди, десятки мільярдів гривень на протипаводкову протипаводкову інфраструктуру, берегоукріплення, дамби. Але ми бачимо кожного року, що це питання постає знову і знову, ми бачимо неефективність використання цих коштів в минулі періоди. Президент поставив нам завдання зробити так, щоб ми не поверталися до цих проблем кожного року. Тому дуже важливо прослідкувати за цільовим використанням всіх коштів, які будуть виділені, власне, на протипаводкові заходи. Сподіваюсь, що до цього процесу долучаться і депутати-мажоритарники зі всіх регіонів, в тому числі які постраждали. Ми разом з міністрами точно будемо інспектувати, як ці кошти використовуються місцевою владою. І тут важливо, щоб потім ніхто не казав, що ми не попереджали, контроль буде доволі жорстким. Основне останнє питання, яке вважаю за необхідне обговорити, це призначення нового виконуючого обов'язки міністра освіти та науки, щоб не було різночитань. Перше. У нас наразі не призначений міністр освіти і науки. На пана Сергія Шкарлета як на заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено виконання обов'язків, це важливий момент. Друге. Вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців, і це своєрідний випробувальний термін. З такою позицією, до речі, погоджується і значна кількість народних депутатів. Третє. Вчора, знаю, що Сергій Миколайович був на комітеті, де представляв своє бачення першочергових кроків на 2020 рік. І це дуже позитивний крок, адже людина в перший же тиждень роботи на своїй посаді уже працює з комітетом. Тепер треба ще показати вміння реалізовувати те, що написано. Так само вважаю важливим те, що презентація відбулася перед комітетом Верховної Ради, адже, як я вже казав, співпраця з парламентом – це пріоритет для кожного з міністрів. Крім того, таке спілкування – це можливість для пана виконуючого обов'язки міністра розвіяти міфи чи спекуляції, які відбуваються навколо його призначення. Четверте. З приводу програми, яку представив пан Шкарлет, я особисто бачу там дуже багато позитивних речей. Особливо важливим є те, що в першочергових кроках виконуючого обов'язки міністра є великий блок, який стосується науки і інновацій. Бо інколи ми забуваємо, що Міністерство освіти і науки – це не тільки міністерство освіти, це ще й міністерство науки і це міністерство інновацій. І ми бачимо, що є хороші пропозиції щодо інструментів фінансування, щодо сприяння у створенні таких центрів центрів наукових розробок в Україні, адже у нас в державі дуже важливо конкурувати не лише на стадії виробництва, але й на стадії розробок, на стадії наукових досліджень. У нас колосальний науковий потенціал, який необхідно розвивати. Ще один важливий момент стосовно стосовно протидії вирубкам лісу. Тут важливо сказати наступне. Фактично ліс – це дамба для запобігання паводкам, затримання значної кількості та сили води, за даними Держлісагентства в середньому кількість опадів, наприклад, в найбільш постраждалій Івано-Франківській області склала 2,8 мільярда метрів кубічних. Це вже пораховані показники за цей період, коли відбувалась повінь, коли відбувалося стихійне лихо. Ліс максимально міг поглинути близько 10 відсотків від тих опадів, які понаднормово випали в цих областях, зокрема на Івано-Франківщині. І відповідно ми бачимо зміни клімату, які призвели, власне, і до підняття рівня води. Крім цього, стосовно показників. Ми бачимо зменшення незаконних вирубок, але, звичайно, боротьбу з цим явищем необхідно завершити. Запроваджено тотальне електронне чіпування деревини, запроваджені електронні аукціони. Це дає змогу на сьогоднішній день контролювати велику частину велику частину тої деревини, яка обробляється в Україні. Звичайно, є крадіжки, правоохоронні органи сьогодні працюють, ми бачимо статистику. На жаль, не усунено до кінця процеси крадіжки лісу, і тут важлива співпраця правоохоронних органів, місцевих органів влади, які стоять безпосередньо на контролі того, що відбувається на місцях. І зі сторони уряду треба говорити про те, що і Верховною Радою, і урядом затверджені відповідні зміни до кодексів, відповідні програми щодо проведення національної інвентаризації лісів. Згідно із затвердженою з урядовим планом імплементацією Угоди про асоціацію до 31 жовтня 22-го року має бути затверджено і розпочато впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі карт загроз і ризиків затоплення. Це надзвичайно важливий момент, який дасть нам можливість дійсно управляти ризиками таких повеней, які сталися, які ми бачили зараз, зокрема, в 5 областях Західної України. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення. Урядом опрацьовується питання щодо стратегії реформування галузі ведення лісового господарства, яка має забезпечити перехід на якісно нові стандарти управління. Уряд працює превентивно. Я вже казав про електронізацію і цифровізацію роботи в галузі деревообробки і лісозаготівлі. Стосовно відновлення лісів, то всі суцільні зруби лісівники відновлюють. За весну цього року відтворено, за офіційними даними, 32,3 тисячі гектарів лісу. Співвідношення площі створення лісів за 10 років перевищила сьогодні площу суцільних вирубок. На жаль, я казав, що є незаконні вирубки, які також при інвентаризації лісів необхідно заоблікувати і мати розуміння, який об'єм загальних насаджень має відбуватися в Україні. Над цим ми зараз працюємо. Стосовно інших питань готовий відповісти на ваші запитання. Дякую за вашу увагу. Дякуємо вам, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, переходимо до запитань до Прем'єр-міністра від депутатських фракцій і груп. Прошу записатися на запитання.

Будь ласка, Козак Тарас Романович, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Шуфрич Нестор Іванович. Будь ласка. У мене запитання до Прем'єр-міністра України. Сьогодні так сталося, що для українців закрили можливість в'їжджати в Європу із-за високого і стрімкого рівня розповсюдження коронавірусу в нашій країні. Скажіть, будь ласка, вас обирали в тому числі як кризового Прем'єра і уряд, який має подолати наслідки пандемії. Як так сталося, що ми на одному з останніх місць по рівню тестування? А вивчивши сьогодні звіт Міністерства фінансів, ми побачили, що із 64 мільярдів гривень на тестування було витрачено трохи більше 600 мільйонів. Звідки ми будемо знати, де у нас локально є хворі, якщо ми їх не тестуємо, ми їх не бачимо. А у мене таке враження, що ви і не хочете їх бачити. Дякую за увагу. Стосовно ситуації з коронавірусом в Україні. Сьогодні другий день, коли кількість захворілих поступово зменшується, вона все ще висока, але співвідношення тих, хто захворів, і тих, хто одужав, доволі позитивна: понад 800 людей захворіло, понад 500 людей одужало, різниця – 300 активних хворих плюсом. Але ситуація наступна. Попередні декілька тижнів ми спостерігали доволі значне для України збільшення в районі до 1 тисячі людей захворювало в день. Це, дійсно, було зростання, якого ми не мали. Таких було декілька антирекордів. При цьому кількість тестувань в Україні, я вже називав цю цифру сьогодні в своїй доповіді, перебільшує 20 тисяч в день. Є дні, коли ми робимо 25 тисяч тестувань. Ми робимо тестування двома методами – метод ПЛР і метод ІФА. Це два найбільш надійних способи визначити захворюваність. Це методика, яку визнала Європа з точки зору того, як ми працюємо в Україні по тестуваннях. І ми не відмовляємо в тестуваннях нікому. Всіх, хто звертається, всі отримують можливість Крім цього, є категорії людей, це медичні працівники, це працівники поліції, які тестуються регулярно з певною періодичністю, тому що вони працюють з загрозою захворювання на коронавірус. На сьогоднішній день по кількості тестувань Україна вийшла, я вже також про це доповідав, на рівень Польщі і Чехії. Стосовно місця України, ми знаходимося на 35 місці в світі по кількості захворілих осіб і по кількості тестувань знаходимося на рівні з державами Східною Європи. Абсолютно ще раз повторюю, всі люди, яким необхідно пройти тестування, всі отримують цю послугу, всі його проходять. І ми маємо сьогодні об'єктивні дані по захворюваності. Звичайно, завдання суспільства сьогодні – використовувати маски, дезінфекцію... Доброго дня, шановний пане Прем'єр-міністр. Микола Задорожній, 162 виборчий округ. Питання перше. Хотів би подякувати уряду за швидку реакцію на ситуацію з повінню і з посухою. Українцям хочу сказати, що сьогодні бюджетний комітет підтримав Закон про виділення 2 мільярдів гривень в резервний фонд. За це варто подякувати. І ще два питання. Перше. Чи знаєте ви, що Міністерство економіки з перевищенням своїх повноважень внесло певні зміни в статути компаній державних, і це може призвести до значних збитків державі? Вам відповідне звернення було направлено. Чи бачили його ви? Це перше питання. І друге. Коли у Верховній Раді буде подання про перезавантаження Міністерства економіки? Дякую. Дякую за ваше питання. Ви не назвали, які конкретно підприємства, які зміни були внесені. Попрошу міністра економіки прокоментувати зараз це запитання, про що іде мова. Якщо є конкретні назви підприємств, прошу дати відповідь. Дякую. Ми отримали звернення також. І ми у встановленому порядку даємо відповіді. Там все було здійснено згідно законодавства. І ми дамо вам, шановний депутат, відповідь на ваше запитання. Ми знаємо, що ви дуже переймаєтеся цим підприємством давно. Дякую. ШМИГАЛЬ Д.А. Про яке підприємство мова іде? ПЕТРАШКО І.Р. Дякую. Будь ласка, наступний народний депутат Бондар Михайло Леонтійович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 10:39:14 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Передайте, будь ласка, слово Княжицькому Миколі.

В чому ви особисто вбачаєте такий ріст хворих на Львівщині, яка постійно є серед лідерів? Це недолугість міської влади, як стверджує голова профільного комітету, чи неспроможність центральної влади організувати все ж таки там тестування хоча би в інших областях, щоб люди не чекали, коли ці тести можна перевірити? І друге питання стосується Франківщини і наслідків повені. Очевидно, ви розумієте, що кошти, виділені урядом, це копійки. На 11 кілометрів чи 17 доріг 110 пошкоджених їх вистачить, а на мости взагалі не вистачить. Почали відновлювати деякі дороги. Деякі відновили, деякі ні. Дземброня і Бистрець далі відрізані від цивілізації, а ті, які відновили, зробили тимчасово. Чи не доцільніше перекинути ці кошти, які виділили на дороги, на те, щоб все ж таки зліквідувати наслідки повені і допомогти людям на Франківщині. Дякую. Дякую за два актуальних питання. Дійсно, в ряді областей спостерігається зростання захворілих на COVID. таку кризову ситуацію захворюваності у Чернівецькій області, Тернопільській області. На сьогоднішній день Львівська, Рівненська, Волинська області також є такими своєрідними антилідерами рейтингу. велике зростання захворюваності останніх два тижні у місті Львові конкретно. Велика кількість населення, очевидно, з послабленням карантинних заходів відбулось поширення вірусу. На сьогоднішній день ми бачимо дуже такий поступовий незначний спад. Сподіваюсь, що ті заходи, які вжиті, в тому числі і по кількості тестувань, і по тій комунікаційній політиці, по тих заходах адаптивного карантину, які сьогодні проведені на Львівщині, ми отримаємо вже найближчим часом покращення ситуації з захворілими у Львівській області. Стосовно ситуації по Івано-Франківщині і тих областях, де відбулось стихійне лихо минулі тижні. Воно, це стихійне лихо, на жаль, не завершено, продовжується ще. Є повноводні ріки, ще не зійшла вода по області. Я вже наголошував сьогодні, попередньо урядом було виділено, така авансова сума у розмірі 754 мільйони гривень. Ми розуміємо, що її недостатньо. Сьогодні, за попередніми розрахунками, я вже казав, є потреба ще в 2 мільярдах гривень для подолання цих наслідків і усунення тих пошкоджень, які спричинила стихія. Тому ми окремо будемо просити парламент підтримати зміни до Закону про бюджет в частині внесення додаткових 2 мільярдів в Резервний фонд, щоб можна було відремонтувати якісно дороги, дамби, мости, берегоукріплення, крім цього, навести лад і відшкодувати кошти людям, які втратили своє житло або…

Шановний пане Прем'єр-міністр, у мене до вас три питання. Перше. Все ж таки дуже турбує людей повінь в Західній Україні, і хотілося б чітко зрозуміти, хто є головним розпорядником коштів Друге питання стосується Розпорядження №777, яке передбачає допомогу західним областям, але чомусь туди не потрапила Тернопільська область. І прохання дати відповідь, чому саме, і все ж таки щоб люди там також не були ображені. І третє питання неодноразово ми піднімали в цій залі і безпосередньо спілкувалися з вами з приводу того, що в цьому році Національний парк подати заявку до ЮНЕСКО як кандидат до об'єктів ЮНЕСКО. І велике прохання все ж таки дофінансувати, тому що 15 мільйонів було виділено в цьому році, але там ще залишилось, я, з вашого дозволу, потім до вас підійду, щоб ми це питання вирішили, тому що, дійсно, зривається важливий міжнародний захід. ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую. Стосовно повені і Тернопільщини. Головними розпорядниками будуть місцеві органи влади. Я повторю ще раз, 754 мільйони першого траншу, який виділений з резервного фонду для подолання наслідків оперативно, був розподілений наступним чином: Закарпатській облдержадміністрації – 30 мільйонів гривень, Івано-Франківській облдержадміністрації – 480 мільйонів гривень, Львівській облдержадміністрації – 10 мільйонів гривень, Чернівецькій облдержадміністрації – 30 мільйонів Далі. По міністерствах, по відповідних службах, Нацгвардія, Нацполіція, Державна служба з надзвичайний ситуацій (я скажу зараз) були виділені кошти на відшкодування пального. І відповідно Міністерство захисту довкілля та природних та природних ресурсів було виділено 122 мільйони гривень для Держводагентства і Держлісагентства. Коли голосувалася ця постанова, в той момент на Тернопільщині паводку ще не було, тому відповідно вона дійсно в цей перший транш Тернопільська область не попала. Сьогодні ми маємо всі звернення від обласних державних адміністрацій, Тернопільська область в тому числі дала свої розрахунки, щонайменше на 35 мільйонів гривень на Тернопільщині нанесено збитків паводком у декількох населених пунктів, є підтоплені домогосподарства. Обласна адміністрація чітко завершує обрахунок цих збитків, і вони, безумовно, будуть найближчим часом виділені з резервного фонду і передані Тернопільській області. Софіївки. Абсолютно підтримую, що такі діаманти, як Софіївський парк, мають бути внесені в історичну спадщину ЮНЕСКО і мають бути всесвітньою спадщиною, якою можуть милуватися туристи, і українці можуть пишатися тим, що у нас таке є. Тому робота, яка була розпочата, безумовно, буде підтримана і завершена урядом в тому числі. Дякую.

стосовно повені. Я мав честь працювати у 2008 році в уряді пані Тимошенко, яка була тоді Прем'єр-міністром, і ми знаємо, що таке ліквідовувати наслідки повені, яка тоді була, повірте мені, набагато потужнішою і нанесла набагато більше шкоди. Тому в цій ситуації, пане Прем'єре, я маю конкретні абсолютно запитання. Те, що ви ліквідовуєте і боретеся з наслідками, це традиційно, на жаль, для України. Чи знаємо ми реально, чи хтось покараний за вирубку лісів? Ви знаєте, що основною причиною стала незаконна забудова заплав, чи розібралися ви з цією проблемою? Чи була реалізована програма відбудови гідротехнічних споруд, яка була започаткована нами ще 10 років тому? Чи з'явилися документи на будинки та на земельні ділянки? І останнє. Для всього цього потрібні гроші. Вчергове наполягаю, НАК "Нафтогаз" не доплатив у бюджет 72 мільярди гривень. Поки ми не розберемося з цією чорною дірою української економіки, ми будемо латати… Дякую за ваше питання. Я відповім так, як і ви задали питання. Я також мав честь працювати головою Івано-Франківської облдержадміністрації з серпня по січень цього року, з серпня минулого року. дуже важливий момент. Прийнявши область, звичайно, там були проблеми з ліквідацією наслідків повеней, починаючи з 2008 року і завершуючи тими, які були минулі і позаминулі роки. Більше 600 об'єктів навіть не були розпочаті, більше 800 об'єктів не були завершені через ненадання фінансування за оцей період з 2008 року. Це тільки в одній Івано-Франківській області. Наслідки ми всі побачили в останні два тижні, коли дійсно випала понаднормова кількість опадів, і ті дамби, берегоукріплення, споруди спеціалізовані для захисту від паводків, вони просто не були зроблені, тому що мільярди коштів, які виділялися за попередні періоди державою, вони були або використані неефективно, або розкрадені. Це вже питання до правоохоронних органів. Звичайно, ми будемо проводити розслідування за результатами паводків після того, як надамо допомогу людям і ліквідуємо наслідки. Необхідно буде розібратися і визначити, які були основні причини стосовно незаконних вирубок. Можете дати запит у правоохоронні органи, я впевнений, вам нададуть відповіді, яка кількість чиновників Держлісагентства, яка кількість злочинців, які незаконно вирубали ліс була притягнута. Мабуть, цього мало. Я погоджуюся з тим, що необхідно чітко вибудувати систему захисту лісів і чітко невідворотно карати тих, хто сьогодні займається, ще має таку наглість займатися сьогодні вирубкою карпатських лісів. Тому сподіваюсь на спільну роботу з правоохоронними органами у цій галузі. Дякую.

Дякую-дякую. Фракція "Голос", Ярослав Рущишин, Львівщина. Шановний пане достойнику, у мене два запитання до вас. Перше – з приводу сум, які ви назвали на Франківську область та й на інші. Мене вражає їхня кількість, цих грошей, які ви виділяєте, оскільки їх заледве, напевно, вистачить на одну дорогу з Ільців до Дземброні, це 5 кілометрів і шість мостів, і в який спосіб ви тоді будете пріоритезувати І друге питання – з приводу академічної моралі. Скажіть, будь ласка, що мені сказати студентам, наприклад, Католицького університету, які добилися звільнення свого викладача через плагіат? Таке вперше почалося в Україні. Я вважаю, що це академічна мораль має право на існування, коли ми ставимо на міністра людину, котра сама займалася крадіжками інтелектуальної власності. стосовно першої частини. Повторю вчергове, вже сьогодні в четвертий раз, перша сума, перший транш коштів в розмірі 754 мільйони гривень – це ті кошти, які були виділені оперативно для ліквідації невідкладних невідкладної ліквідації наслідків, які спричинені були в перші, буквально в перші дні. Також ці кошти будуть розподілятися між людьми, які постраждали. Тобто там є чотири зруйновані будівлі, де людям треба відшкодувати, і ми розписали по 300 тисяч гривень – це є будівлі, де значні руйнування і пошкодження, там також треба підтримати людей. Люди втратили майно, дехто втратив і гроші, одяг. Тому ця сума – це першочерговий транш, який надається на запит обласної державної адміністрації, в тому числі яка працює щодня з тими людьми. В подальшому зараз обласні адміністрації рахують збитки, в тому числі, збитки людей. Є чітка кількість порахованих домогосподарств, руйнування інфраструктури. За попередніми оцінками загалом це ще плюс до цієї суми близько 2 мільярдів гривень, які необхідно буде виділити з резервного фонду на ліквідацію наслідків повені. Ще раз повторюю, наслідків, це ті руйнування, які спричинила, власне, повінь: відновлення мостів, відновлення ділянок доріг, які були пошкоджені, дамб. Окремо необхідно говорити про державну програму берегоукріплення, будівництва дамб і протипаводкових заходів. Це окреме питання, і тут Держводагентство має відповідні кошти на державну програму. Стосовно другої частини вашого питання, ми проводимо відповідне розслідування, і про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Перше питання. Мої колеги говорять, і Лариса Білозір, і Микола Люшняк, знову-таки, за Тернопільщину та за Вінниччину, по повені не було розподілу грошей саме на ці області, їх теж підтопило, і треба щось зробити. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Друге питання. Це є хронічна хвороба в державі шахтарі вугільної галузі, зарплати шахтарям і енергетична безпека нашої держави. Ви знаєте, що 4 дні шахтарі бастували під Офісом Президента, і знаю, що ви дали наказ все ж таки виплатити заробітні плати. Але коли закінчиться ця вакханалія з вугільною галуззю? Коли ми будемо знати, що робиться на шахтах, на тих територіях Луганської, Донецької області? Коли ми будемо знати, що шахтарі все ж таки повернуться в нашу державу, і держава не буде закуповувати вугілля з Африки, Африки, Білорусії і Росії, ми не будемо закуповувати все ж таки електроенергію з Російської Федерації, а будемо використовувати українську? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група Дякую. відшкодування наслідків з чіткими обрахунками, кошти з резервного фонду держави, безумовно, будуть виділені. По Тернопільщині я вже називав. Є обрахована орієнтовна сума збитків, і вже звернення від голови Тернопільської облдержадміністрації. Тому уряд на найближчих засіданнях виділить додаткові кошти у тому числі для Тернопільської області. По Вінниччині звернення на даний момент не надходило. Розберемося, подивимося, які наслідки, чи зачепила повінь Вінниччину в тих кількостях, які будуть вимагати втручання і допомоги державного бюджету. Треба не забувати, є також регіональні комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, є місцеві бюджети, можливо, там хватає свого ресурсу, ми розберемося. Стосовно заробітних плат шахтарів загалом ситуації у вугільній галузі. Уряд надзвичайно стурбований цією ситуацією, це питання на щоденному фактично контролі. Виконувач обов'язків міністра енергетики особисто брала участь в засіданні комітету виїзного на одній з державних теплоелектростанцій, спілкується з шахтарськими профспілками, з шахтарями безпосередньо. І тут дуже важливий момент, що ми несемо спільну відповідальність за ситуацію у вугільній галузі, в тому числі на державних шахтах. І треба сказати, що на 6 місяців вугледобувними підприємствами на виплату зарплати і погашення заборгованості уряд спрямував загалом 3,5 мільярда гривень. На сьогоднішній день є ситуація, коли… це один з перших періодів, коли держава не має заборгованості перед вугільниками, що дуже важливо, і вугільники це теж знають і розуміють. Питання роботи підприємств, і уряд прийняв постанову, яка фактично зобов'язує державні ТЕСи і ТЕЦи купувати вугілля з українських шахт, державні підприємства… Дякую. Шановні колеги народні депутати, переходимо до запитань Прем’єр-міністру та членам уряду від народних депутатів. Прошу записатися на запитання.

Дякую. Прошу передати слово народному депутату Шуфричу. У мене запитання до новопризначеного міністра інформаційної політики. Пане Ткаченко, пане Ткаченко, прошу уваги! Пане Олександре, ви декларували, коли були головою комітету, що, якщо треба обирати між регулятором та свободою слова, ви будете відстоювати принцип саме свободи слова. Я прошу вас оцінити ситуацію, яка сталася зараз на каналі "UA:Перший" в питанні щодо спроби зупинити мовлення і надання контенту, і звільнення журналістського колективу програми "Доброго ранку, Країно!" Сьогодні в умовах, коли колектив сам забезпечує фінансування, в умовах, коли ми боремося за збереження кожного робочого місця і ефективного використання бюджетних коштів, витрачати кошти на новий контент і звільняти журналістів це є грубим порушенням принципів свободи слова... 10:58:43 ТКАЧЕНКО О.В. Дякую, пане Шуфрич. Хочу нагадати, що саме Верховна Рада відповідальна за виділення коштів суспільному мовнику. Через те, що Верховна Рада не видала достатньо коштів суспільному мовнику, відбуваються певні процеси на "UA:Першому". Нагадаю також, що суспільному мовнику не може втручатися держава

питання в тому числі і міністрам, ми запросимо Прем’єр-міністра зайняти своє місце в ложі уряду, щоб він не був за трибуною, і продовжимо. Я надаю слово народному депутату Прощуку Едуарду Петровичу, фракція політичної партії "Слуга народу", будь ласка. Шановний Денис Анатолійович, я хочу вам подякувати, що ви, перш за все, прибули під час повені на моє рідне Прикарпаття і на власні очі могли оцінити масштаби цієї великої біди, яку принесла повінь на Прикарпаття зокрема. У мене запитання, яке стосується подолання завданої паводками шкоди. А саме, який алгоритм виплат компенсацій постраждалим від паводків? Та основне, що цікавить людей, коли, власне, вони можуть отримати компенсації? А також прошу вас звернути увагу на те, що нещодавно ми прийняли рішення, зокрема уряд, про створення нового Міністерства захисту довкілля, і певні бюрократичні процеси зараз унеможливлюють отримання фінансових ресурсів, про які ви згадували, зокрема, центральним органам влади, які підпорядковані міністерству, водному агентству також. Тому прохання дати доручення Міністерству фінансів швидше ці процеси… прискорити їх, зокрема. Дякую, Едуард Петрович. Стосовно виділення коштів і алгоритму їх розподілу я вже казав. По-перше, сьогодні кошти мають бути на казначейських рахунках облдержадміністрацій. Облдержадміністрації знають, знають алгоритм, як використовувати, є вже досвід попередніх розподілів коштів. Розподіл коштів, я сьогодні озвучував, 200 тисяч сім'ї кожного загиблого від повені, на даний момент таких осіб є три підтверджених. Одна особа вважається пропалою безвісті. 300 тисяч гривень це відшкодування сім'ї, яка втратила повністю житловий будинок. На даний момент таких житлових будинків повністю зруйнованих є чотири на Івано-Франківщині. 50 тисяч гривень – це сума коштів, яка відшкодовується на капітальний ремонт при значних руйнуваннях будівель. Також зараз обраховують кількість таких домогосподарств. є відповідна сума на відшкодування на так званий поточний ремонт і відшкодування втрат домогосподарств від повені, це втрачені городи, втрачені господарські споруди і так далі. Тобто всі ці речі прописані. Обласні адміністрації чітко знають і розуміють, як дотримуватись цього алгоритму. Кошти, ось цей авансовий платіж, про який ми говорили, зокрема 480 мільйонів, перший транш, для Івано-Франківщини виділений. Решта коштів за потреби за поданням обласної державної адміністрації негайно урядом буде перераховано на рахунки казначейства в обласну державну адміністрацію. Далі обласна адміністрація розподіляє це між відповідними громадами. Там, де є ОТГ, це буде ОТГ, там, де є поки що управління через районні адміністрації, розподіл коштів буде іти через районні державні адміністрації. Тому алгоритм зрозумілий, і він прописаний. Дякую. Дякую за ваше питання. Будь ласка, народний депутат Поляков Антон Едуардович, депутатська група партія "За майбутнє". Шановний Денис Анатолійович, я вам передаю вітання з Чернігівщини, з торфобрикетного заводу зі Смолина. Це торфобрикет, який випускається, та незважаючи на незаконно призначеного директора "Чернігівторф", незважаючи на те, що Міненерго хоче розпиляти на металобрухт цей завод і розпродати землі багатющі на торф. Я прошу вас навести порядок у цій галузі та передати це підприємство у комунальну власність Гончарівської ОТГ. Також ці питання є і на Волині. Також до вас звертаються освітяни Чернігівщини щодо створення порядку навчання недистанційного учнів у школах не тільки сільських, а й міських, адже порушується їх конституційне право до доступу до навчання. Не у всіх учнів є комп'ютери, є Інтернет. І освіта буде страждати, не всі учні хочуть роботи такі, як вкладати тротуарну плитку, тощо, а хочуть... Дякую. Стосовно відповіді на першу частину питання. Візьмемо до уваги і на ваше звернення підготуємо і надамо відповідь стосовно ситуації з торфом. Загалом на таких підприємствах, як "Укрторф", "Укрбурштин", звичайно ж, наводимо порядок зараз і будемо... Дякую. Прийнято звернення разом з шматком торфу. Дальше. Стосовно освітнього процесу восени. Весь світ готується до другої або третьої хвилі коронавірусу, тому дуже важливо мати змогу в умовах пандемії, яка не припинилася, яка продовжується і наростає в світі, розуміти, що ми маємо змогу навчати наших дітей незалежно від ситуації з епідемією і пандемією світовою. Тому можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб вона була більш якісною, повноцінною і давала змогу дітям у разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно. Але це лише змога. Звичайно, ніхто не відміняє і не збирається відміняти класичного, традиційного освітнього процесу. Це пріоритет. Ми також над цим працюємо. І в умовах помірного розвитку, епідемії в Україні, звичайно, освітній процес буде розпочатий з дотриманням, скажемо, елементів захисту дітей, вчителів. Тобто це знову ж таки тих простих три речі, про які ми говоримо,

Шановні колеги, в першу чергу хотілось би сьогодні поздоровити військовослужбовців зенітно-ракетних військ, які сьогодні святкують своє свято і побажати їм всього найкращого, і подякувати за захист нашого неба. (Оплески) Питання у мене буде до міністра оборони. Пане міністр, дивіться, ми сьогодні чуємо про підрив обороноздатності шляхом виведення з ладу частин ПВО працівниками ДБР. Скажіть, будь ласка, ми всі знаємо, що це дуже негативно вплине на сектор оборони. Скажіть, яку відповідальність понесуть за це працівники ДБР? І які дії планує Міністерство оборони, щоб не допустити таких дій в майбутньому? Дякую. Питання дуже складне і потребує детального вивчення. На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити наступні висновки. Неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки і інших зацікавлених структур призвели до, перше, підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, друге, створення можливості витоку інформації, яка відноситься до грифованої. Оцінку, мені здається, мають надати відповідні правоохоронні органи, а не Міністерство оборони. Я зробив оцінку лише стосовно того, як це вплинуло на бойові спроможності Збройних Сил. Дякую.

Лариса Білозір, 15 виборчий округ, Вінниччина, депутатська група "Довіра". Шановний Денисе Анатолійовичу, знаєте, українська медицина дійсно зустріла пандемію повністю дезорієнтованою, і нам потрібно було швидко діяти. Група депутатів антикризова, група була створена, і ми розробляли антиковідні законопроекти і передбачили там те, щоби швидко закупити засоби індивідуального захисту, передбачили уникнення процедури ProZorro і швидкої закупівлі. Але на сьогодні ми маємо таку ситуацію, що є дуже багато зловживань. Нерідко проводились закупівлі за завищеними цінами. Хочу назвати приклад, як МОЗ закупала окуляри, і на мій округ поставили окуляри, "червона" ціна яких 35 гривень, по 201 гривні. Далі. зараз лікарні також дозволяють собі закупати респіратори за 300 гривень, коли "червона" ціна їх 100 гривень. Скажіть, будь ласка, яка позиція уряду з цього приводу? Ми зараз з депутатами зареєстрували законопроект, щоб прибрати вже оцю… Отже, стосовно позиції уряду стосовно забезпечення наших лікарів. Я не почув завершення запитання, але відповім вам чітко і однозначно. нас цікавить за належні кошти придбати засоби індивідуального захисту належної, наголошую, належної якості, тому що це питання захисту здоров'я і життя наших лікарів, які користуються цими засобами, маючи надію, що вони захистять їх. Тому дуже важливо купувати те, що відповідає параметрам захисту життя і здоров'я лікарів. Стосовно цін. Звичайно, сьогодні, особливо в перші місяці були спекулятивні речі, коли на різні засоби індивідуального захисту ціни в світі коливались по-різному. Якщо є доведені факти зловживань, звичайно, уряд буде підтримувати роботу правоохоронних органів, які такі факти викриють, доведуть. І люди, які на цьому наживались, на людській біді, мають бути покарані. Це однозначна позиція і беззастережна. Стосовно, якщо є щось доповнити, я попрошу міністра охорони здоров'я також прокоментувати конкретні запитання по респіраторах, по костюмах. Ми вже неодноразово ці відповіді давали, але попрошу, Максиме Володимировичу, ще раз прокоментуйте, будь ласка. М.В. Звичайно, забезпечення засобами індивідуального захисту наших медичних працівників було питанням номер один. І якщо зараз подивитися і порівняти з початком квітня, кінцем березня і забезпечення зараз, то це дві дуже великі різниці, і це відразу відобразилося на рівні захворюваності серед медичних працівників. Якщо в квітні ми спостерігали до 20 відсотків серед усіх захворілих саме медичні працівники, то сьогодні цей показник вже на рівні 9 відсотків і продовжує знижуватися. Дякую. Будь ласка, слово передайте Олексію Гончаренку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олексійович Гончаренко, фракція "Європейська солідарність". Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Маю два запитання. Запитання перше. Я хотів би продовжити тему по діям ДБР, яке вже замість Державного бюро розслідувань стало "державним бюро репресій", а тепер взагалі стає "державним бюро Росії", бо воно знищує нашу протиповітряну оборону. І в мене запитання пряме. Чи звернулось Міністерство оборони з заявою про злочин, який відбувся, коли було вилучене обладнання і відкрите наше небо, і куди пішли дані відповідно з нашого обладнання? Це перше. Хочу конкретну відповідь почути, чи звернулися ви. І друге запитання у мене наступне. Першого липня відбувся так званий референдум в Російській Федерації про помазання на царство вечное Путіна. І в мене наступне запитання. Де реакція уряду, жорстка реакція, про неприпустимість проведення будь-яких подібних дій на території України, я маю на увазі, наш український Крим, де вони оголосили, що у них явка 90 Стосовно дій ДБР. Ще раз підкреслюю, ми не надаємо, Міністерство оборони не надає правову оцінку. Щодо звернення. На теперішній час юридичними відповідними Міністерства оборони це питання вивчається для того, щоб оцінити можливість звернення до відповідних структур. Міністерство оборони не здійснює досудового слідства, а єдине, що ми можемо, провести службове розслідування. Стосовно того, куди ця інформація пішла чи могла піти, це питання не до мене, це питання до Служби безпеки України. Дякую. 11:13:22 ШМИГАЛЬ Д.А. Стосовно другої частини ваших запитань. Уважно подивіться на сайт Міністерства закордонних справ України, де висить відкрита заява щодо засудження таких дій на окупованих територіях України. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, і від вчорашнього дня міжнародні партнери також засудили проведення назвати заходів, які назвали референдумом, засуджують і наші міжнародні партнери. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Люшняк Микола Володимирович, депутатська група "Довіра". Доброго дня, в мене є запитання до міністра економіки. В лютому місяці був прийнятий закон, зміни до Закону про оренду державного майна. В березні місяці були скасовані нормативні державні акти, які були прийняті минулим урядом. В травні місяці ви подали нові нормативні акти. Але багато питань сьогодні є не врегульовано. Нема затвердженого з урахування нового Закону про оренду державного і комунального майна типового договору оренди державного майна, який би був затверджений у Фонді державного майна і зареєстрований у Мін'юсті. Немає також нової методики розрахунку орендної плати за державне майно, яка повинна була затверджена постановою Кабінету Міністрів. І саме ці неуточнення неврегулювання даного питання створюють сьогодні якийсь хаос, тому що державні підприємства не знають, і в тому числі заклади освіти, не знають, як правильно реагувати і правильно заключати нові договори Дякую за запитання. Дійсно, як ви знаєте, виконання законопроекту про оренду державного майна виклало велику дискусію, було залучено багато організацій учасників. І уряд декілька тижні тому прийняв нарешті постанову, яка врегульовує порядки. Ви правильно кажете, що ще треба доопрацювати нормативні акти, це в тому числі як методику розрахунків і типовий договір. Типовий договір вже розроблений Мінекономікою, можливо, вже і підписаний, просто от він мав якраз сьогодні десь на наступний день бути врегульований. Ми ще раз детально подивимося для того, щоб максимально швидко прискорити і доробити всі нормативні акти, для того, щоб повністю могла повноцінно функціонувати оренда державного майна. Так що дякую за запитання. Ми над цим працюємо і будемо рухатися максимально швидко.

Нас цікавить щодо зовнішніх запозичень тих і внутрішніх, які у нас є в цьому бюджеті і які будуть у наступному бюджеті. Тому що на наступний рік ми розуміємо, що в нас є так само зовнішні зобов'язання, а той проект бюджету, який буде зверстатися, він буде враховувати виконаємо ми в кінці цього року бюджетні зобов'язання перед медиками, освітянами, іншими бюджетними установами, чи у нас так само, як і в кінці минулого в кінці минулого року, будуть зрізатися субвенції на соціально-економічний розвиток і інші соціальні зобов'язання держави. І, найголовніше, у 21-му році чи буде закладена ресурсна база щодо того, що виконати ваші ініціативи у 5,6 тисяч гривень мінімальної заробітної... Дякую за ваші запитання. Ми дійсно зараз знаходимося в процесі макроекономічного планування, планування макропоказників і створення так званої Бюджетної резолюції, хоча законом це в цьому році знято в зв'язку із коронаситуацією, але Міністерство фінансів працює. Ми чітко впевнені в тому, що ми виконаємо всі зобов'язання держави перед соціальною сферою, перед медичними працівниками, перед нашими освітянами. Ми чітко обрахували можливості цього року по підвищенню мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5 тисяч гривень. І ми знову ж таки чітко розуміємо, як будемо планувати і виконувати бюджет наступного року, в тому числі по погашенню міжнародних і внутрішніх боргових зобов'язань, а особливо по виконанню соціальних функцій функцій держави перед громадянами України стосовно підвищення мінімальної зарплати, як було обіцяно. З 01.01.2021 року мінімальна заробітна плата пануємо, що буде встановлено на рівні 6 тисяч гривень, і з 01.07.2021 року – 6,5 тисяч гривень. Я попрошу також доповнити міністра фінансів. 11:18:55 МАРЧЕНКО С.М. Шановний народний депутат, в нас дійсно зараз відбувається бюджетний процес на 2021 рік. Ми маємо дефіцит бюджету цього року 7,5 відсотка валового внутрішнього продукту. Наступний рік ми плануємо цей дефіцит дещо скоротити. На сьогоднішній момент єдине, що можу сказати, що прогнозні платежі за державним боргом в наступному році будуть складати орієнтовно 600 мільйонів гривень. Відповідним чином буде сформовані державні внутрішні запозичення і державні зовнішні запозичення. Дякую за увагу. час "години запитань до Уряду" завершений. Я хотів би подякувати пану Прем’єр-міністру, шановним урядовцям. Дякую, шановні колеги, Час вичерпаний. Я пам'ятаю про перерву з заміною на виступ. Я все пам'ятаю. Дякую, пане Прем’єр-міністр. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Герасимов Артур Володимирович. Хто? Забродський Михайло Віталійович.

Шановні колеги! Пане Голово! Шановний народе України! На жаль, зі святом зенітно-ракетний військ, яке було сьогодні, напередодні, поздоровили наші зенітно-ракетні війська не лише люди, які мають до них відношення, і тих, хто небайдужий до долі наших Збройних Сил, а і фахівці Державного бюро розслідування. Є чітко повідомлення, точніше, було чітке повідомлення на сайті командування Повітряних С ил стосовно того, що вчора в декілька частин зенітно-ракетний військ, яке дислоковано на Хмельниччині, прибула бригада слідчих Державного бюро розслідування з відповідними приписами на проведення слідчих дій, зокрема огляду території військової частини і встановлення деяких обставин. Але в результаті цієї роботи між іншим було вилучено в одній із частин чотири НВЧ прилади, так звані клістрони, і ще три в інших військових частинах. Не мені вам розповідати, ні мені вам нагадувати, як починаються війни і конфлікти в ХХ-ХХІ сторіччі. Дякуючи нашому власному досвіду і політичній історії останніх 20 років, ми це чудово знаємо – з ракетно-бомбових ударів, із застосуванням противником Повітряних Сил. Ми також чудово знаємо, що співвідношення засобів повітряного нападу явно не на користь Повітряних Сил України, якщо говорити про нашого противника. Ми також добре знаємо, в якому вигляді дістались нам, зокрема засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил в 2014 році, і пам'ятаємо, скільки було докладено зусиль, коштів, до речі, не лише державних, для того, щоб якось відновити цю систему, яка дійсно могла б захищати в першу чергу нашу столицю і крім того окремі регіони. Маленький лікбез. ПВО країни – це не те, що захищає, прикриває лише угруповання військ, це те, що захищає і прикриває від засобів повітряного нападу в першу чергу адміністративні центри і елементи інфраструктури, врешті-решт цивільне населення і нас з вами. Тепер повертаюсь до цих ініціативних хлопців, які, надивившись фільмів, мабуть, про Федеральне бюро розслідувань, зокрема про агентів Малдера і Скаллі, вирішили вчора всупереч постанові суду ще й прихватити від себе декілька клістронів. Декілька клістронів – це декілька непрацюючих комплексів виявлення, наведення і ураження. Декілька клістронів, враховуючи те, що їх потрібно буде калібрувати ще після того, як изъяли і поставили, як вони говорять, ми ж повернули. Це більше доби, це діра в нашому повітряному просторі завширшки декілька сотень кілометрів, заввишки декілька сотень кілометрів. Ми вимагаємо від Міністерства оборони не млявої оцінки неслужбових розслідувань, а чіткої відповіді, хто винен у тому, що відбулося. Ми вимагаємо від Генерального прокурора Венедіктової чіткої оцінки діяльності фахівців з ДБР, які останнім часом відзначились лише штурмами музеїв і висуванням бредових звинувачень проти опозиції. Ми вимагаємо від Верховного командувача чіткої оцінки дій посадових осіб. Винних – до відповідальності!

дякую. Шановні колеги, відповідно до статті 60 зі значком прим. Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну Білорусь". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича. Також відповідно до статті 60 зі значком прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Випускники Франка". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Тістика Ростислава Ярославовича. Ще одне оголошення. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Українська освіта". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Бакумова Олександра Сергійовича, Гришину Юлію Миколаївну та Одарченка Андрія Миколайовича. І останнє на сьогодні оголошення щодо створення міжфракційних об'єднань. Відповідно до статті 60 зі значком прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За Рівненщину". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Литвиненка Сергія Анатолійовича. Дякую. Веде засідання Голова Верховної

у чотиризіркових, тризіркових готелях, якщо це в кінцевому варіанті так пройде, хто не дозволив ховати і приховувати статки через різні форми підприємницької діяльності. Зараз моя правка 1709. В чому суть правки? В першій редакції закону, який був набагато кращий, було записано, що не можна в Інтернет… в казино займатися іншими видами діяльності, пов'язаними як то Інтернет-клуби, Інтернет-кафе, щоб була абсолютно прозора система оподаткування. Причому, що мене дивує, пан Марусяк першою поправкою пропонує ще посилити це, а другою правкою, саме 1709-у, він пропонує цей розділ чомусь зняти. Моя пропозиція: ні в якому разі це не знімати, інакше податкові органи не зможуть контролювати такі види діяльності, якими будуть прикривати нібито… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, позиція комітету, після цього голосуємо. Правка на підтвердження – 1709. Це положення передбачає заборону для онлайн-ігор відкривати наземні заклади. Для операторів, які займаються онлайн-казино, відкривати наземні заклади. А саме в частині шостій статті 30 щодо онлайн-казино та в частині сьомій статті 42 щодо покеру онлайн. Так що цю правку врахували і там вона досить доречна. Просто треба дивитися по цілому тексту закону. Ставлю на голосування правку номер 1709. Комітетом вона була врахована. Комітет наполягає на тому, щоб вона залишалася врахованою. Готові голосувати? Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-199 Правка відхилена. Наступна правка. Соболєв. 11:28:03 СОБОЛЄВ С.В. Колеги, я не знаю, що тут робити. 1710 аналогічна, теж написано, враховано. Якщо 1709 збита, ну, давайте просто я тоді не коментую, просто 1710 підтвердимо, що не можна на території казино мати інші види діяльності. Бо головуючий помилився. Це пункт 14, це не той, який ви зачитали. Пункт 14 знімається, в якому не можна інші види діяльності в казино запроваджувати.

Шановні колеги, я ставлю на голосування правку 1710, правка на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона залишилась врахована. Правильно я розумію позицію комітету? Ставлю на голосування 1710. Прошу підтримати та проголосувати. На підтвердження. За-214 Рішення не прийнято. Правка відхилена.

Вона вчора голосувалася.

А тут написано, враховано частково, щоб потім при доопрацюванні закону раптом не виявились чотирьохзіркові готелі, казино. У мене тому прохання. В трьох місцях ми це вибили, давайте і тут не... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ставили її на голосування, я не можу другий раз її поставити.

Можна, да? Правка... Вибачте, 1907. Це стосується того, щоб були чітко визначені межі готелів. В першій редакції закону було чітко записано "на території будівель готелів", далі продовжили і добавили "прибудованих територій і інших територій". У мене прохання, якщо ви вже записали, що це територія готелю, не може бути інших територій. Тому прохання провалити цю правку, яка чомусь була врахована комітетом. Дякую. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку 1907. Комітетом була врахована. Ставлю на підтвердження. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати, 1907. За-217 Рішення не прийнято. Правка не врахована... відхилена, вибачте. С.В. Це правка стосується так званих мешканців готелю. Ну, от уявіть собі, в казино буде дуже жорсткий режим пропуску на територію казино. А от якщо це мешканець готелю або інші особи, вони мають право туди потрапити без ідентифікації особи, без можливості перевірити, що це за особа в реєстрі, чи є вона. Тому у мене прохання, правку 1906 не підтверджувати. У мене ще залишилася одна правка. Дякую.

на підтвердження правку 1906. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

1930. Про що ця норма? Якщо раптом ви щось виграли, то раніше була норма: вам зобов'язані виплатити виграш протягом 10 діб. Але найстрашніше, не просто що ця норма зникає і далі коли виплатять, це невідомо, найстрашніше інше, після цього закону іде другий законопроект, в якому знімають взагалі оподаткування казино. І далі це зникає з системи контролю FATF і інших міжнародних організацій. Давайте не дамо це зробити і цією правкою хоча б якось захистимо осіб, які будуть безпосередніми учасниками. Дякую. Прохання її провалити. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Позиція комітету. 11:34:29 МАРУСЯК О.Р. Позиція комітету. Ця правка була врахована. Її треба врахувати, бо там іде мова про 5 мільйонів гривень. Там не іде мова про виграші, які до 5 мільйонів гривень. Правка 1930. Комітетом врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та голосувати. 1930. За-230 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Правка 249. В 2009 році, коли за ініціативи уряду Тимошенко Верховна Рада України більш ніж 300 голосами, тобто конституційною більшістю, прийняла рішення про зупинення в Україні такого ганебного явища, як лудоманія, шляхом заборони гральних ми тоді залишили в українському законодавстві можливість займатися лише одним видом умовно гральної діяльності це державні лотереї. Натомість сьогоднішнім законом пропонується лотереї виключити із переліку діяльності, пов'язаної з гральним бізнесом. Хоча насправді Закон про легальний гральний бізнес повинен був би стосуватися лише питання лотереї і нічого більше, так як це вимагав тоді уряд Тимошенко. Прошу правку 249 поставити на підтвердження.

Прошу підтримати та проголосувати.

Я ще раз хочу нагадати, що починаючи з 2009 року, в Україні було заборонено весь гральний бізнес окрім державних, я це підкреслюю, державних лотерей, кошти від яких скеровувалися на державні потреби, на забезпечення того, що необхідно державі і на що державі не вистачало грошових коштів. Саме це і було стратегією уряду Тимошенко, який пропонував на той момент інший концепт взагалі розвитку цієї цієї галузі в Україні, і ця концепція тоді була підтримана Верховною Радою України у кількості більше 300 осіб. Зараз же нам пропонують лотереї виключити із переліку грального бізнесу. Нам пропонують сказати, що лотерея – це не гральний бізнес, а щось інше. Я з цим категорично не погоджуюся і прошу правку 268 поставити на підтвердження. Дякую. Готові голосувати? Ставлю на підтвердження правку 268. Прошу підтримати та проголосувати.

Насправді нам зараз, приймаючи цей закон, пропонують абсолютно хибний концепт, нам говорять про те, що якщо влада не може забезпечити заборону, то тоді треба легалізувати гральний бізнес. За цією ж логікою, напевно, можна було б легалізувати важкі наркотики. І повірте, це б дало в державний бюджет значно більше коштів, ніж ви заклали в бюджет від грального бізнесу. Але це абсолютно хибна антиукраїнська і неправильна позиція, яку зараз робить спробу протягти через всю сесійну залу більшість у Верховній Раді. Натомість правильною концепцією є концепція, запропонована у 2009 році урядом Тимошенко щодо заборони всього грального бізнесу, окрім лотерей. А ви своїм законом пропонуєте лотереї винести за дужки грального бізнесу, що є неправильно. Тому прошу не підтримувати поправку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 655 Власенка, комітетом вона підтримана, врахована. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Правка врахована. По фракціям покажіть. Наступна правка Власенка. Дякую. Шановний пане головуючий, правка 669, я ще раз підкреслю, цим законом пропонується мало того, що пропонується легалізувати те, що називається лудоманією, тобто залежність від аграрних ігор, мало того, що по суті це буде практично безконтрольне розповсюдження гральних закладів і гральних автоматів, мало того, що це призведе до того, що українські родини будуть втрачати останні кошти, малого того, що це призведе до трагедії у родинах, мало того, що це буде призводити до розпаду українських родин, тому що люди будуть програвати останнє так, як це відбувалося до заборони грального бізнесу до 2000 року, коли люди виносили із будівель, із своїх будинків останнє, так нам ще пропонують лотереї не визнавати гральним бізнесом і ліквідувати реєстр операторів лотерей. А відтак я прошу поставити на підтвердження поправку 669. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету: врахувати правку, тому що цей реєстр лотереї буде у своєму базовому законі, ми його не виводимо з цього закону. Є ще один Закон про лотереї, і там все винесено в "Перехідних положеннях". Всі ці положення є, тому ми виносимо з цього закону. Прошу правку врахувати. Комітет також вирішив, що її треба врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 669 правку. Комітетом вона була підтримана і врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

який називався "Порядок випуску та проведення державних лотерей", яким регулювався порядок випуску державних лотерей, який, на моє переконання, є певним різновидом грального бізнесу і який регулювався достатньо жорстко. На моє переконання і на переконання фракції "Батьківщина", на переконання уряду Тимошенко 2009 року, ми вважаємо, що державні лотереї – це єдиний вид, умовно, грального бізнесу, який повинен був би залишитися в Україні і який не є таким небезпечним, як гральні автомати і казино. А відтак я прошу поставити на підтвердження правку 2488, яка скасовує цілий розділ цього закону. Ставлю на голосування правку 2488, на підтвердження її ставлю. Прошу підтримати та проголосувати. За-225 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Наступна правка. Дякую, шановний пане головуючий. Так само, як була підтримана моя пропозиція по правці 2488, прошу так само визначитися і по правці 2489, яка є аналогічною за змістом і яка була би логічною зараз для підтримки. Оскільки, я ще раз підкреслю, логіка української держави повинна бути дуже проста: державні лотереї, так, з жорстким контролем, з розподілом коштів на ті потреби, які необхідні українській державі, на підтримку культури, на підтримку незахищених соціальних верств населення. Натомість жорсткий шлагбаум і повна і заборона, як це відбувалося в 2009 році за ініціативи уряду Тимошенко, всього іншого грального бізнесу, на кшталт гральних автоматів і казино, які підтримують лудоманію, які є підставою для руйнування українських родин, які в нинішній ситуації призведуть до ще більшої втрати заощаджень українськими громадянами. Прошу поставити на підтвердження. Ставлю на підтвердження правку номер 2489. Комітетом вона підтримана. Прошу підтримати та проголосувати. За-231 Рішення прийнято, правка підтверджена. Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді, те, що підтвердили попередню правку, нічого не означає, оскільки розділ VII "Порядок випуску та проведення державних лотерей", він відновлюється по суті, оскільки правка 2488 не була підтримана цією сесійною залою. правка 2496, про яку я хочу говорити зараз, вона стосується внутрішнього регулювання в розділі VII і вона регулює проведення державних лотерей. Я ще раз підкреслюю: державні лотереї – це єдине, що повинно в нас залишилися в сфері грального бізнесу, це інструмент, який би дозволяв державі акумулювати додаткові кошти та витрачати їх на необхідні потреби. Саме цю ідеологію запроваджував уряд Тимошенко і Верховна Рада України у 2009 році, коли приймали рішення конституційною більшістю щодо заборони азартних ігор в Україні і гральних закладів. Прошу правку 2496 поставити на підтвердження. Дякую. Ставлю правку 2496 на підтвердження. Вона була підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

Я ще раз хочу зазначити, що насправді закон, який ми зараз обговорюємо, є не стільки закон про бізнес, це закон соціального характеру. Тому що лудоманія – це не лише медична хвороба, як це визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це насправді і соціальна хвороба, це теж визнають всі. А відтак ми повинні захистити громадян України від такої хвороби, як лудоманія. Тому що на тлі однієї хвороби, яка називається "COVID 19", ми пропонуємо українським громадянам хворіти ще одною хворобою, яка називається "лудоманія", це є абсолютно неприпустимо. Уряд Тимошенко спромігся в 2009 році забезпечити виконання на території України заборону на здійснення азартних ігор і на функціонування закладів, які здійснюють цю діяльність. Ми вимагаємо, щоб ця заборона діяла і зараз і щоб вона була... Ставлю на голосування правку 2550. Комітетом підтверджена вона і врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, пане Голово. Я хочу ще раз зазначити, що шановні колеги, ми повинні ставитися до цього закону лише в один спосіб. На жаль, сьогодні українська правляча влада говорить про те, що ми повинні перетворити державу на бізнес, "Укрпошта" повинна заробляти, "Укрзалізниця" повинна заробляти. Шановні колеги, відповідно до статті 1 Конституції України Україна є соціальною державною. Ми повинні пам'ятати, що, окрім заробітку, держава повинна виконувати низку соціальних функцій, у тому числі і боротьба з такою соціальною хворобою, як лудоманія. Ми повинні заборони гральний бізнес. Ми повинні забезпечити заборону цю шляхом ефективної діяльності правоохоронних органів і убезпечити українських громадян від цього соціального лиха. Ставлю на голосування правку 2566. Комітетом вона підтримана і врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. Правка врахована.

знову-таки вона пов'язана із питанням можливості функціонування державних лотерей в Україні. Я ще раз підкреслюю, я вважаю, що це єдиний вид гральної діяльності, який повинен жорстко регулюватися, жорстко контролюватися державою, і кошти від якого повинні йти до державного бюджету України. Не повинні державні лотереї здійснюватися приватними організаторами, держава повинна здійснювати над цим контроль, жорсткий. Ця лотерея повинна бути справедлива. Люди, з одного боку, повинні мати можливість, вклавши кошти, отримати виграш, але, з другого боку, всі кошти від державної лотереї повинні йти на покриття соціальних витрат держави, на які не вистачає доходів державного бюджету. Дякую. Ставлю на голосування правку 2584. Прошу підтримати та проголосувати на підтвердження.

С.В. Дякую, пане Голово. В 2009 році Верховна Рада України розглядала питання про заборону грального бізнесу. Я тоді був у сесійній залі Верховної Ради і бачив, як Верховна Рада конституційною більшістю майже одностайно підтримала заборону на проведення азартних ігор в Україні. Хочу підкреслити, що уряд Тимошенко в 2009 році забезпечив заборону на проведення азартних ігор в Україні. На жаль, починаючи з більш пізніх часів, з 2014-2015 років, держава не спромоглася забезпечити виконання цього закону, а відтак у нас розквітли неконтрольовані підпільні позадержавні казино і позадержавні салони гральних автоматів. Замість того, щоб приймати цей закон, нам необхідно, щоб правоохоронна система забезпечила виконання заборони на азартні ігри, Ставлю на голосування 2597, на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 11:53:14 За-230 Рішення прийнято. Наступна правка, Власенко. Дякую, пане Голово. Мені вже включають мікрофон до того, як ви надаєте мені слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вважаю, що ми зараз у державі повинні переглянути всі стратегії розвитку української держави. Ми повинні переорієнтувати українську державу, зробити її значно-значно більш асоціальною, ми повинні її зробити більше орієнтованою на людей. Ми повинні її зробити такою, щоб вона, українська держава, забезпечувала підтримку найнезахищених верств населення. Натомість замість того, щоб обговорювати зараз законопроекти про повені, нас правляча більшість втягнула в законопроект про гральний бізнес. І під час цього обговорення навіть хочуть викинути державні лотереї із категорії грального бізнесу. Хто це робить і навіщо, це риторичне питання. Напевно, це робиться над угоду комерційним структурам, які хочу опанувати державні лотереї. мабуть. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

2616. Я скористаюся вашою порадою, але трошки пізніше. Правка 2616. Шановні колеги, я хотів би ще раз зазначити, що насправді це закон не про гральний бізнес, це закон про те, як втягувати в українців соціальні і медичні хвороби. Цей закон про те, як українці змушені будуть бути втягнутими в ігрові автомати, які будуть стояти всюди без обмежень, як українці будуть втягнуті в казино, які будуть відкриватися в усіх можливих готелях, як українці не будуть мати жодних запобіжників при втягнені їх от в ці азартні ігри. Натомість єдиний вид діяльності, який мав би регулюватись цим законом, а це державні лотереї, він чомусь випадає з-під дії цього закону. А відтак прошу поставити на підтвердження правку 2616. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на підтвердження правку 2616. Прошу підтримати та проголосувати.

В 2009 році уряд Тимошенко не лише підвищував соціальні стандарти, уряд Тимошенко не лише не підвищував тарифи, уряд Тимошенко не лише виплачував зарплати і пенсії працівникам бюджетної сфери, уряд Тимошенко піклувався про соціальний і медичний стан українського суспільства. за цієї причини уряд Тимошенко ініціював у Верховній Раді заборону грального бізнесу в Україні, і Верховна Рада конституційною більшістю підтримувала така політику уряду і заборонила гральний бізнес. І тоді, в 2009 році, уряд Тимошенко спромігся забезпечити виконання цієї заборони. На жаль, діюча влада не може забезпечити виконання цієї заборони і хоче легалізувати гральний бізнес, окрім державних лотерей. Вони чомусь вважають, що це не є гральним бізнесом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте на голосуванні? А, наполягаєте. 2635. Ставлю правку на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

я вчергове хочу, я неодноразово вже це робив, я хочу вчергове нагадати першу обіцянку Президента Зеленського. він писав в своїй передвиборчій програмі, що перший мій закон це буде Закон про народовладдя, і всі найбільш важливі питання я буду погоджувати з народом. На жаль, ані питання продажу сільськогосподарської землі, ані питання запровадження грального бізнесу, якого, до речі, не було в програмі Президента, зараз Верховна Рада робить спробу прийняти рішення без поради із народом. Я думаю, що коректніше було би провести референдум і з цього питання, отримати думку людей, чи хочуть люди страждати лудоманією, щоб їх втягували в гральний бізнес, чи вони цього не хочуть. А правку 3308 прошу поставити на підтвердження. Ставлю на підтвердження правку 3308. Прошу підтримати та проголосувати. За-229 Рішення прийнято. Правка підтверджена.

Я би ще раз хотів звернути увагу сесійної зали і більшості, і беззаперечно Президента Зеленського. Якщо, не дай Боже, цей законопроект буде прийнято, якщо, не дай Боже, його буде прийнято в такому ганебному вигляді, як його запропонували до другого читання, тому що до першого читання він був жахливий, а до другого читання він став ще більш жахливим, я звертаюся до пана Президента із пропозицією застосувати право вето до цього законопроекту. І звернутися до українських громадян із пропозицією визначитись щодо цього законопроекту на референдумі. Українці фактично підтримали дії уряду Тимошенко 2009 року на заборону грального бізнесу. Не було жодних критичних зауважень з цього приводу. Я особисто знаю багато людей, які потерпали від лудоманії, які були щасливі від того, що гральний бізнес зупинили. А правку 3317 прошу поставити на… Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати на підтвердження. За-228 Рішення прийнято. "Шановні колеги, відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статті 59, 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про своє входження до депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді України дев'ятого скликання". Анна Костянтинівна Скороход. Оголошується перерва до 12:30.